prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali molim poslanike da ubace svoje kartice u poslaničke jedinice.Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 153 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Danas je 11. maj Dan bošnjačke nacionalne zastave u Republici Srbiji koristim priliku da pre postavljanja pitanja svim Bošnjacima zaželim ovaj dan Mubarek Olsun hairli i srećnim, da u skladu sa svojom kulturom i tradicijom i ovaj svoj blagdan u porodičnom ambijentu i u skladu sa onim kako to nalaže naša lepa tradicija.Stranka pravde i pomirenja je stranka koja je primarno proizašla iz bošnjačkog nacionalnog korpusa, ali je svojim programom, svojim idejama i, pre svega, svojim liderom koji je pokazao širinu i intelektualnu i političku i promovisao politiku pomirenja postala nadnacionalni projekt, tako da danas ovde mi predstavljamo ne samo Bošnjake, već i glasače iz većinskog naroda, ali i drugih nacionalnih zajednica koje su poverenje dali stranci Pravde i pomirenja na prethodnim izborima.S tim u vezi, mi smo obavezni da ovde kao predstavnici naroda budemo i mikrofon svih naših glasača. Zato ću danas iskoristiti priliku da budem glasnogovornik romske nacionalne zajednice u parlamentu Republike Srbije, a na zahtev velikog broja naših članova i glasača iz ovog nacionalnog korpusa.Ovo je nacionalna zajednica koja je najosetljivija u našem društvu i koja se kao takva suočava sa velikim izazovima i problemima integracije. Prema njihovim nezvaničnim podacima, oni broje negde od 500 do 800 hiljada građana Republike Srbije i zato su njihovi zahtevi za većom inkluzijom opravdati. S tim u vezi postavljam više pitanja nadležnim organima u izvršnoj vlasti, sa namerom da podstaknem i pokrenemo određene procese koji će ovoj zajednici omogućiti kvalitetniji životni standard.Dakle, pre svega, mi imamo jako kvalitetne zakone kada su u pitanju prava kolektivno-individualna nacionalnih zajednica. Međutim, ono što smo stalno govorili kada su u pitanju nacionalne zajednice jeste njihova primena u praksi.Tako je vrlo primetno i Romi to jako dobro osećaju da ravnomerna zastupljenost u državnom sistemu njihovih pripadnika njihove zajednice nije onakva kakav jeste njihov broj, posebno u onim sredinama gde oni čine zavidnu brojku u lokalnom u lokalnom građanstvu.Zato bi bilo važno da se preduzme što je moguće pre odlučna akcija od strane države, pa da se spusti preko ministarstava i do lokalnih zajednica, da se veći broj Roma uključi u sve strukture izvršnih vlasti i u sve druge institucije koje im omogućavaju da dobiju redovno zaposlenje u skladu sa svojom kompetencijama i obrazovanjem.Takođe, jedan od glavnih problema je pitanje za Ministarstvo obrazovanja. Odnosi se na školstvo na romskom jeziku.U državi Srbiji je tek pre nekoliko godina urađeno nekoliko udžbenika na romskom jeziku i to udžbenici za nastavu na romskom jeziku sa elementima nacionalne kulture za učenike osnovnih škola do četvrtog razreda i tada je sprovedena u saradnji sa evropskim institucijama i određena obuka tog nastavnog kadra i ukupno je svega 47 profesora, nastavnika, vaspitača sa takvom kompetencijom.Nesrazmeran je broj vaspitača, profesora, nastavnika koji trebaju izvoditi tu nastavu sa brojem učenika romske populacije. Imamo škole u državi Srbije koje su sa preko 50% učenika romske populacije, a da u njima nema ni jednog nastavnog kadra, pa vrlo često ni tehničkog osoblja koji su romske nacionalnosti.Pitanje za Ministarstvo obrazovanja jeste kada će i da li uopšte razmišlja o tome da se pokrene zaista jedan sveobuhvatan proces involviranja nastavnog kadra romske nacionalnosti u nastavne procese i uvođenje obavezne nastave za decu romske populacije tamo gde za to postoje zakonski uslovi i okviri.Takođe, jedan zahtev prema popisnoj instituciji, time ću završiti, jeste da, prilikom predstojećeg popisa romske populacije kod svakog popisivača Roma bude i jedan pripadnik romske nacionalnosti, kako bi bili slobodni da iskažu svoju nacionalnu opredeljenost i time da se prikaže realan broj pripadnika romske nacije u popisu građana Republike Srbije. Hvala.

Imali smo jednu neprijatnu situaciju krajnje u poslednjem danu zasedanja prošle nedelje, a to je da je organizovan neki protest koji je, čini mi se, imao neki zahtev da se raspusti ova Skupština, smeni predsednik ili šta god.Nije tema ni brojnost tog protesta, niti šta su bili zahtevi, koliko je tema šta su pretrpeli poslanici koji su nakon okončanja sednice izašli iz Skupštine. Jedan procenat koleginica iz SNS napadnut je fizički kamenicama, brutalno vređan. To šta je izgovoreno uvaženim koleginicama narodnim poslanicima, to je sve samo nije normalno i nije vaspitano.Najveća

ono što nekako u odnosu na ovaj verbalni napad, na koji smo svi navikli, svašta smo o sebi pročitali, svašta čuli kao definiciju, je fizički nasrtaj na uvaženog kolegu Đoleta Milićevića, kada je probao da napusti skupštinski parking, oni su bukvalno nasrnuli pozivajući ga da se sa njim obračunaju. Posebno emotivno reagujem na ovo zato što govorim o Đorđu Milićeviću, koji je, znate i sami, u ozbiljnom zdravstvenom problemu i danas.To što vređate, to što napadate, to što imate ideju da se nekakve promene događaju na način što ćete nasrnuti na ove dame Skupštine Srbije ili što ćete pozvati na obračun Đoleta Milićevića ili bilo koga od vas, što će prozvati decu pogrdnim imenima, karakterisati supruge, to više nije slučaj koji se događa u Srbiji, nego postaje jedna praksa. Postaje jedan model da, bojim se, svako ko ima i lični problem, pa ako hoćete i zdravstveni, tu svoju dijagnozu pokaže upravo ispred parlamenta Srbije.Ta tradicija još od napada na kolegu Marijana Rističevića nikako da postane nešto što se ne sme, nego postaje nešto što je praksa, nešto što treba, nešto što apgrejdujemo s vremena na vreme. Zašto, pitam Ministarstvo unutrašnjih poslova?Znam da je Srbija zemlja u kojoj svako ima pravo da iskaže svoje nezadovoljstvo. Znam da mi nikada nećemo doći do faze da zabranimo okupljanje, ali sa druge strane molim da kada se takvi skupovi prijave, obrati se pažnja na to ko su ljudi koji su organizatori, pa samim tim napravi i bezbednosna procena ko su ljudi koje organizatori mogu da okupe. Treće, ne bi bilo nepoželjno legitimisati i ljude koji su došli, jer oni koriste takve prilike da uglavnom, rekoh malopre, ne iskažu svoje nezadovoljstvo, nego probaju da se fizički obračunaju sa ljudima koji su im nesimpatični iz ovog ili onog razloga.Dakle, ja apelujem na Ministarstvo unutrašnjih poslova, da kada su u pitanju protesti koji se dešavaju, nevezano da li su oni ispred Skupštine Srbije, nevezano da li se nalaze ispred neke druge državne institucije ili su prosto protesti, obrate pažnju na organizatore, procene bezbednosno rizik od takvih protesta i na kraju svih krajeva, tamo gde postoji rizik i ne dozvole da se oni održe.Znate, ako mi treba da budemo ljudi koji ćemo samo zato što smo javne ličnosti biti izloženi nekakvom linču, sva je sreća da je Đorđe Milićević prošao bez posledica, kolega Rističević nije, šta će se desiti svaki treći put? Hoćemo li sačekati da neko od nas zaista i doživi neke ozbiljnije povrede pa da onda reagujemo kao institucije?Ovo govorim potpuno svesno iz parlamenta Republike Srbije zato što zaista mislim, svako ima pravo da traži našu smenu da ospori pravo ljudi koji su nam dali poverenje da možda nisu bili u pravu, ali niko nema pravo da se fizički, zarad neistomišljenja, obračunava sa bilo kime. Hvala. Uvažene koleginice i kolege, uvaženi zemljaci koji gledate ovu Skupštinu, podsetiću vas da se nalazimo u zadnjoj sedmici svetog meseca Ramazana, kada su muslimani posebno posvećeni molitvi, posebno posvećeni činjenju dobrih dela i solidarnosti.Međutim, ovaj harmonični, lepi trenutak za sve Muslimane, preseklo je i uzbudile su zaista ružne scene koje dolaze iz Jerusalima, gde se strašan teror i nasilje sprovodi i sprovedeno je nad vernicima u velikom kompleksu, velikom islamskom centru Al-Aksa.Situacija zaista preti da eskalira. Već je veliki broj poginulih Palestinaca i dece u ovom brutalnom napadu. I ovo je nešto što je osudio ceo kulturni i ceo savremeni svet. Pogledajte izjave i od Putina, od svih drugih velikodostojnika, pa i od Bajdena, osuđuje se nasilje. Osuđuje se se sprovođenje političkih, da kažem, ciljeva na nasilan način.U osnovi je želja da se upotrebom sile i nasilja ostvare politički ciljevi i nametne političko rešenje od strane izraelskih vlasti, a to je okupacija Jerusalima, koji je danas zajednički grad svih onih koji žive tamo, a to su, podsetiću vas, Izraelci i Palestinci. Ali, Palestinci nisu samo muslimani, nego je jako brojna i pravoslavna, da da kažem, konfesija, koja je druga po brojnosti i koja takođe godinama unazad trpi zaista velike pritiske i nema mogućnost da ostvari svoja opšta prava, opšte ljudsko pravo na život i na sprovođenje verskih

duboko verujem u onu Monteskjeovu tezu da kada se pojavi mnogo zla u jednoj državi ili na zemlji, treba vera i religija je ta koja treba da da mnogo razloga za pomirenje.Stoga pozivam sve verske zajednice u našoj državi, pozivam sve organizacije koje se bave očuvanjem ljudskih prava u ovoj državi, da osude svako nasilje, pogotovo ovo nasilje nad civilima i ovaj teror koji se sprovodi u Jerusalimu i da apeluju na mir i pravedno rešenje koje je svima na interes.Mir u Palestini i pravedno rešenje palestinskog pitanja je ključ ne samo stabilnosti Bliskog istoka, već dobrih i kvalitetnih međureligijskih odnosa u celom svetu.Naravno, želim i da podsetim sve vas da se danas slavi jedan od nacionalnih praznika Bošnjaka u ovoj državi, to je Dan nacionalne zastave, koja je simbol, da kažem, nacionalnog jedinstva Bošnjaka i željom za prosperitetom, ali ono i svedoči, ovaj praznik tradicionalnim, dobrosusedskim odnosima i saradnji Bošnjaka sa drugim nacionalnim zajednicama na ovim prostorima.Stoga želim da Bošnjacima čestitam ovaj praznik, u želji da

Zamislite da ste Dragan Đilas i da morate svako jutro da smišljate nove i nove ideje kako da iskonstruišete neku aferu preko svojih medija, a čime biste skrenuli pažnju javnosti sa vaših milionskih računa po inostranstvu. Zamislite da ste Dragan Đilas pa da morate svaki trenutak da se dovijate kako biste sakrili tragove firmi i kompanija koje ste osnovali po belom svetu. Zamislite da ste Dragan Đilas, pa da morate i da vam zapravo glavna briga bude visina poreskih stopa na Mauricijusu, Hong Kongu, Švajcarskoj i ostalim poreskim rajevima.Zamislite rajevima.Zamislite da ste Dragan Đilas i da baš svako jutro morate da smislite način kako da pokušate da omalovažite neki rezultat koji je Srbija postigla po bilo kojoj temi. Zamislite da ste Dragan Đilas i da svaki dan morate da osmislite novu laž i novu izmišljotinu usmerenu protiv Aleksandra Vučića i Vlade Srbije. Zamislite da ste Dragan Đilas i da iskreno mrzite svaki uspeh Srbije.Zamislite da ste Dragan Đilas i da svaki dan morate da dajete nove zadatke Mariniki Tepić, Borku Stefanoviću i ostalim iz te tužne ekipe. Zamislite da ste Dragan Đilas i da preko medija koje kontrolišete, vodite besomučnu kampanju protiv svega što ima veze sa Aleksandrom Vučićem, bez obzira na to da li je to dobro za državu i građane Srbije.Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste nemoćni pred činjenicom da je Srbija među najboljim zemljama u svetu kada je reč o vakcinaciji stanovništva. Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste potpuno nemoćni pred činjenicom da je Srbija među zemljama sa najvećim privrednim rastom uprkos pandemiji korona virusa. Zamislite da ste Dragan Đilas i da, uprkos ogromnom trudu koji ulažete, ni na koji način ne možete da osporite činjenicu da Srbija danas ima neuporedivo veći ugled u svetu nego, rekao bih, u ko zna koliko decenija unazad. Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste apsolutno nemoćni pred činjenicom da je Srbija danas vojno najjača sila u ovom delu Evrope. Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste nemoćni pred činjenicom da je u Srbiju u 2020. godini stiglo preko tri milijarde evra direktnih stranih investicija, što je duplo više nego što je ušlo u četiri države regiona zajedno, dakle ukupno.Zamislite da ste Dragan Đilas i da ne možete da osporite da Srbija nikada nije imala veća izdvajanja za svoj narod van Srbije, dakle za Srbe u regionu. Zamislite da ste Dragan Đilas i da baš ništa ne možete da uradite kako biste osporili činjenicu da je Srbija danas neprikosnoveni lider na Balkanu.Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste u stanju da napadnete čak i mere finansijske pomoći građanima pogođenim krizom usled korona virusa.Zamislite da ste Dragan Đilas i da koristite čak i svoju decu da biste lili lažne suze pred kamerama dok, istovremeno, preko svojih medija vodite prljavu kampanju upravo protiv dece, ali svojih političkih protivnika.Zamislite da ste Dragan Đilas i ma koliko se trudili ne uspevate da poništite činjenicu da je Srbija danas pristojna uređena i uspešna zemlja, svetlosnim godinama daleko od one Srbije koju su vodili upravo on i Tadić i Jeremić i Borko Stefanović i Marinika Tepić i Ponoš i Lutovac i svi ostali iz te štetočinske ekipe.Zamislite da ste Dragan Đilas i da znate da vam je rejting takav da vam je i cenzus, prelazak cenzusa misaona imenica, pa onda iznova, iznova ispostavljate besmislene zahteve i nebulozne ultimatume. Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste imali monopol na pretprodaju reklamnih TV sekundi na RTS i ostalim televizijama i zaveli potpuni medijski mrak u Srbiji, a danas imate minimum dve televizije sa kojih vodite kampanju 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, i još tražite nacionalnu frekvenciju za te dve televizije.Zamislite da ste Dragan Đilas i da ste bili najgori gradonačelnik Beograda u istoriji, čije mandate su obeležili isključivo brojni korupcionaški skandali i višemilionske korupcionaške afere.Zamislite da ste Dragan Đilas i da imate 619 miliona evra i nikako ne uspevate da nađete način kako biste objasnili ljudima odakle vam taj novac. Zamislite koliko je to tužno. Zamislite koliko je tužan taj čovek.Na sreću, građani Srbije ne veruju tom i takvom Đilasu i njegovim medijima dok se podrška Aleksandru Vučiću meri u milionima građana koji ga podržavaju, što će izbori pokazati. Zahvaljujem. Hvala, gospodine Markoviću.Pošto se više niko ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da je sprečena da sednici prisustvuje narodni poslanik Jelisaveta Veljković.Dostavljen vam je zapisnik Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Pošto današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa navedene sednice.Obaveštavam vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom Odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedeni zapisnik i zato prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje zapisnik Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 15. i 20. aprila 2021. godine.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

Zapisnik Osme sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, održane 15. i 20. aprila 2021. godine, Narodna skupština usvojila.Prelazimo usvojila.Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda.Pre utvrđivanja dnevnog reda, saglasno članu 192. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanik Ana Karadžić, na osnovu člana 92. Poslovnika, predložila je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog odluke o obrazovanju komisije za istragu i utvrđivanje broja žrtava agresije NATO pakta 1999. godine, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski, Marijan Rističević, Ana Karadžić, Bojan Torbica, 16. novembra 2020. godine.Reč ima Ana Karadžić. **Ana Karadžić** Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, danas se po ko zna koji put obraćam povodom formiranja komisije za ispitivanje i utvrđivanje tačnog broja žrtava NATO bombardovanja, odnosno NATO agresije.Prvi put smo ovo predložili u prethodnom mandatu i od tada predlažemo na svakoj sednici. Ni građane Srbije, ni porodice žrtava, nikoga ne zanima koliko mandata je prošlo, ni koliko je sednica prošlo,

bez odobrenja Saveta bezbednosti UN. Bombardovane su i civilne mete, bombardovane su i škole, bombardovane su bolnice, bombardovan je čak i Javni servis.Sve to zvuči apstraktno danas kada pričamo, 22 godine kasnije, pričamo non-stop i bez prestanka i sve zvuči kao neka lekcija iz istorije i nešto što prihvatamo kao činjenicu kojoj više ništa ne možemo da uradimo, ali to nije istina. Ono što možemo jeste dva promenimo naš odnos prema toj agresiji, jer upravo te činjenice ne posedujemo. Mi ne znamo koliko je tačno ljudi ubijeno tokom NATO agresije. Mi ne znamo tačan broj. Mi ne znamo imenom i prezimenom ko su ti ljudi, ko su ti civili, ko su ta deca ubijena tokom NATO agresije.Mi znamo da je to bio zločin koji nije kažnjen i da su to uradili agresori i ubice, jer su gađali civilne mete. Ubili su našu nedužnu decu, uništili su čitave porodice.Možda nemamo moć njih da kaznimo, to je sigurno, ali ono što imamo jeste moć, obaveza i dužnost da sastavimo spisak žrtava NATO agresije, da se zna tačno imenom i prezimenom ko su ti ljudi koji su dali život i ko su ti ljudi kojima je život oduzet.Mi moramo da znamo imenom i prezimenom tačno koji je pripadnik Ministarstva odbrane ubijen, koji je pripadnik MUP-a ubijen, koji civil, koja žena, koji muškarac, koje dete je ubijeno od strane zločinaca NATO agresije.Da smo to učinili 2000. godine danas ne bismo pričali o ovome, ali njih nije zanimalo to da urade. Danas su prošle 22 godine od NATO bombardovanja, mi i dalje to nemamo, a danas je mnogo lakše nego za 22 godine kada ćemo tek na teži način to uraditi i pitanje da li ćemo imati tačan spisak ubijenih.Ovo je obaveza koja nam pripada, ovo je dužnost koju osećamo mi koji smo predložili ovu dopunu dnevnog reda. Verujem i da svi vi danas u sali osećate istu takvu dužnost i obavezu.Volela bih, na samom kraju, da znam šta je to što nas sprečava da mi konačno stavimo ovu dopunu na dnevni red, da konačno krenemo da diskutujemo o toj komisiji koja, uistinu, ništa loše ne može da nam donese osim neki mir žrtvama i njihovim porodicama da postoji taj jedinstven spisak i lista ljudi koje su ubice, agresori i kukavice kukavički ubili gađajući civilne mete 1999. godine. Hvala vam puno. Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaključujem

predlog.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2, 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se obavi:Zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlogu zakona o tehničkih zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida;Zajednički jedinstveni pretres

Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Republike Argentine o transferu osuđenih lica i saradnji u izvršenju krivičnih sankcija;Zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Lazarevcu, odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije koji je podnela poslanička grupa SPS.Da li narodni poslanik dr Aleksandar Martinović želi reč? (Ne.)Zahvaljujem.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

smo se izjasnili o Predlogu za dopunu predloženog dnevnog reda sednice i o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

Maja Gojković, potpredsednik Vlade i ministar kulture i informisanja, prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Anđelka Atanasković, ministar privrede, Marija Obradović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Zoran Antić, državni sekretar, Maja Mačužić-Puzić, državni sekretar, Vukica Kilibarda, v.d. sekretar ministarstva, Danijela Vanušić, v.d. pomoćnik ministra, Aleksandar Starčević, v.d. pomoćnik ministra, mr. Anita Dimovski, v.d. pomoćnik ministra, Nikola Mirković, načelnik odeljenja, Vida Jerković, načelnik odeljenja, Aleksandra Jovanović, rukovodilac grupe, Mile Mitrović, šef odseka, Miloš Stanojević, savetnik, Tatjana Čabak i Irena Otašević iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Svetlana Jovanović iz Kabineta predsednika Vlade i Milan Josimov iz Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.Pozdravljam sve prisutne predstavnike Vlade. Dobro nam došli.Molim došli.Molim poslaničke grupe da sada, ukoliko to već nisu učinile, podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 2. Poslovnika otvaram zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlogu zakona o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida.Da li predstavnici predlagača, predstavnici Vlade žele reč?Ukoliko želite da se obratite sada, molim vas da se prijavite, kojim god redosledom želite.Dakle, ministarka Darija Kisić Tepavčević. Izvolite. Poštovani poslanici, na Predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Vlada Republike Srbije na sednici održanoj 22. aprila 2021. godine usvojila je Predlog izmena i dopuna Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kojim je precizirano da su strategija zapošljavanja i prateći akcioni plan osnovni dokument javnih politika u oblasti aktivne politike zapošljavanja.Naime, Zakon o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti donet je 2009. godine, a nakon toga su usledile njegove izmene i dopune iz 2015. godine i 2017. godine, čime su uređena pojedina pitanja u cilju efikasnijeg sprovođenja ovih propisa u praksi.Ovim novim Predlogom zakona o izmenama i dopunama izvršeno je dalje unapređenje zakona, kao i preciziranje pojedinih termina u skladu sa Zakonom o planskom sistemu.Izmenama sistemu.Izmenama zakona utvrđeno je da se strategija zapošljavanja donosi za period od šest godina, umesto kako je do sada to rađeno na period od deset godina. Takođe, realizacija strategija planira se posredstvom akcionih planova koji se donose za period od tri godine.Na Predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlada je 25. februara ove godine usvojila novu strategiju zapošljavanja u Republici Srbiji za period 2021/2026. godina, čiji je opšti cilj uspostavljanje stabilnog i održivog rasta zaposlenosti.Posebne mere u okviru nove strategije zapošljavanja predviđene su za unapređenje položaja najosetljivijih kategorija na tržištu kada je u pitanju zaposlenje, a odnose se pre svega na žene, zatim mlađe osobe od 30 godina, na osobe starije od 60 godina, zatim na osobe sa invaliditetom, korisnike novčane socijalne pomoći, Rome i Romkinje, imajući u vidu zastupljenost i druge karakteristike navedenih kategorija koje ukazuju na nepovoljan položaj njihovih pripadnika na tržištu rada.U cilju sprovođenja strategije, takođe izrađen je Akcioni plan za prvi trogodišnji period u okviru ove strategije. Naime, za period 2021/2023. godina, koji je Vlada usvojila 18. marta 2021. godine.Akcionim planom utvrđene su mere aktivne politike zapošljavanja koje će se sprovoditi u naredne tri godine, i to pre svega podrazumeva sledeće mere: mere dodatnog obrazovanja i obuke pre svega na ove najosetljivije kategorije na tržištu rada, zatim, subvencionisano zapošljavanje i samozapošljavanje, javne radove i mere aktivne politike zapošljavanja za osobe sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima.Planirano uslovima.Planirano je uključivanje u mere 18.225 nezaposlenih lica tokom ove 2021. godine sa dinamikom povećanja iz ovih kategorija ukupnog broja - zapošljavanje iz kategorije nezaposlenih lica. Naime, tokom 2022. godine planirano je 20.165 nezaposlenih lica da se zaposle prema ovoj strategiji i tokom 2023. godine 21.205 nezaposlenih lica.Radi lica.Radi realizacije mera aktivne politike zapošljavanja Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je javne pozive i konkurse 2. aprila ove godine. Hvala vam na pažnji.

predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, Vlada predlaže Narodnoj skupštini Republike Srbije da donese Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti iz sledećih razloga: u Republici Srbiji, oblast tehničkog zakonodavstva uređena je Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti, „Službeni glasnik Republike Srbije“ br.36/09, kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.Imajući zakona.Imajući u vidu da 12 godina primene važećeg zakona i potrebu za daljim jačanjem konkurentnosti naših privrednika i olakšavanjem trgovine kroz odgovarajuća zakonska rešenja, kao i u cilju daljeg usaglašavanja tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji, sa regulativom i praksom koja se primenjuje u EU, Odluka EU broj 7068/2008. Evropskog parlamenta i Saveta od 9. jula 2008. godine o zajedničkom okviru za trgovanje proizvodima, nametnula se potreba za donošenjem novog zakona koji će bliže regulisati oblast tehničkog zakonodavstva.Novim zakonom se pod 1. - Omogućava rasterećenje privrede i olakšavanje trgovine. Pojednostavljuje se postupak inostranih isprava, posebno sertifikata izdatih od strane tela u EU, jer primenjuju iste tehničke zahteve kao i Srbija. Takođe, precizirana su i pojednostavljena načela i načini propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti u tehničkim propisima, što za cilj ima lakše i efikasnije poslovanje naših privrednika.Pod 2. - Sprečava nelojalna konkurencija, jer se preciziraju obaveze privrednika u lancu isporuke proizvođača, uvoznika, distributera. Naime, zakon utvrđuje obaveze i nivo odgovornosti privrednih subjekata u skladu sa njihovom ulogom na tržištu, kao i način praćenja proizvoda u lancu isporuke. Primena navedenog treba da obezbedi efikasniji nadzor na tržištu, odnosno da proizvodi budu bezbedni za upotrebu, usaglašeni sa propisima, pravilno značajni i deklarisani.Pod 3. - Propisuje pravni osnov za formiranje saveta za kvalitet, tj. savetovno telo koje će uključiti u radi širu stručnu javnost i zainteresovane strane, što će obezbediti bolju stručnu podršku u ovoj oblasti.Pod 4. - Definiše srpski znak usaglašenosti i pretpostavku usaglašenosti proizvoda, čime se dodatno promoviše prepoznatljivost tog znaka, ali i širi svest o značaju primene propisa i standarda u Srbiji.Pod 5. - Zakonom se propisuju zahtevi za laboratorije i tela koje kontrolišu ili sertifikuju proizvode, tako što se uređuju opšti zahtevi za imenovanje tela za proizvođača, za ocenjivanje usaglašenosti obaveze imenovanog tela u vezi sa angažovanjem podizvođača, donošenje rešenja o imenovanju tela za ocenjivanje usaglašenosti, obaveštenja koje dostavlja imenovano telo, nadzor nad radom imenovanog tela, suspenziju i oduzimanje imenovanja, notifikaciju tela Evropskoj komisiji i državama članicama EU, kao i posebni zahtevi za organ nadležan za notifikaciju. Predviđa se i mogućnost suspenzije ili oduzimanja imenovanja ako nadležni ministar utvrdi da imenovano telo više ne ispunjava propisane zahteve.Pod

i međunarodnim organizacijama u EU, ali je prvenstveno bitan za privrednike, jer omogućuje slobodno trgovanje uz minimum neophodnih intervencija države.U

su kaznene mere za nesavesne isporučioce i u tom delu su odredbe u skladu sa najboljom međunarodnom praksom, a sve u cilj smanjenja broja nebezbednih proizvoda koji mogu ugroziti građane.Dakle, donošenjem ovog zakona obezbediće se bolja zaštita života i zdravlja naših građana i naše imovine, podizanje konkurentnosti srpske privrede, kao i bolji tržišni nadzor. Hvala vam.

ćemo danas imati priliku da razgovaramo o manjim izmenama Zakona o osnivanju Muzeja žrtava genocida, ali o suštinskom značaju ovog muzeja za kulturu sećanja koje ova država u poslednje vreme počinje i razvija gajenje.Zbog manjih izmena koje se nalaze pre vama više ću govoriti o tome koliki značaj ima Muzej žrtva genocida za našu državu. Želim da vas podsetim da je on osnovan Zakonom o osnivanju Muzeja žrtvama genocida i da je ovaj zakon njegov osnivački akt. To je urađeno još 1992. godine i naravno da te godine nismo imali ovako uređen pravni sistem naše kulture kakav postoji danas. Tako da smo morali da u poslednjih mesec dana prosto pristupimo usaglašavanju te zakonske normative iz 1992. godine sa zakonima koje smo u poslednje vreme doneli ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije.Muzej je svakako osnovan radi trajnog sećanja na žrtve genocida, nad Srbima, pre svega nad Srbima, radi prikupljanja, obrade, korišćenja podataka o njima i ostvarivanje obaveze iz Međunarodne konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. Muzej je ustanova kulture, Republička ustanova kulture i obavlja poslove prikupljanja, obrade i čuvanja podataka, kako sam rekla, o stradanju Srba na prostorima prethodne Jugoslavije, ali i stradanju, genocidu, prikuplja i podatke o genocidu nad Jevrejskim narodom, Romima i pripadnicima drugih naroda, nacionalnih manjina, a sve u skladu sa zakonom i pravnim aktima koji regulišu rad ovog Muzeja.Kao što ste upoznati, Dan Muzeja obeležava se 22. aprila na Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida drugih žrtvama fašizma u Drugom svetskom ratu, kada je 1945. godine bio proboj u Koncentracionom logoru u Jasenovcu i taj Dan smo nedavno zajedno sa čelnicima Republike Srpske i obeležili kako u Srbiji, tako i na samom mestu stradanja.Muzej žrtava genocida tokom tri decenije svoga rada ima razvijenu i izdavačku delatnost, ne znam koliko ste upoznati sa tim, sigurno pojedinci jesu koji se se bave ovom materijom, u realizaciji ovih projekata svako ko sarađuje sa mnogobrojnim ustanovama kulture sličnog tipa, kako u regionu, tako i širom sveta, neki od njih su Jad Vašem, Jerusalim, Muzej holokausta u Vašingtonu, srodni muzej u Beču, Vizentalom centar u Jerusalimu, centar u Los Anđelesu u Americi, u Americi, centar za prikupljanje građe o ratnim sukobima od 1991-1995. u Banja Luci, Dokumentacioni centar Veritas iz Beograda i Banja Luke i Muzej Republike Srpske iz Banja Luke, naravno, sa Hrvatskim institutom za povijest iz Zagreba i mnogim drugim.Nedavno smo ovde razgovarali u parlamentu i usvojili Zakon o muzejskoj delatnosti i samo bih vas podsetila da je tim zakonom Muzej žrtava genocida postao matični muzej u odnosu na muzeje koji se bave ovom materijom, a jedan od tih, koji je takođe republička ustanova kulture, muzej Memorijalni centar „Staro „Staro sajmište“.Što se tiče izmene, videli ste i sami u pripremi za sednicu da su one veoma malog obima, tako da nije bilo potrebe da se sprovodi javna rasprava, iako smo imali imali jedan kraći razgovor i ovde u pripremi sednice u okviru Odbora za kulturu i informisanje. Rekla sam, to je sve usaglašavanje sistema funkcionisanja ovog muzeja sa postojećim zakonima, važećim zakonima, Zakon o kulturi, Zakon o kulturnim dobrima i Zakon o muzejskoj delatnosti.Osnovna izmena je promena sedišta. Dakle, 1992. godine ovaj muzej je registrovan kao muzej u Kragujevcu, na adresi na kome se nalazi posebno pravno lice, potpuno su imali odvojenu delatnost. Da ne ulazim toliko u suštinu problema, više zamerke od finansijske kontrole, Ministarstvo finansija je tražilo da i računovodstvo bude prijavljeno tamo gde je gde je registrovano sedište, što je bilo nemoguće, jer od 1995. godine ovaj muzej posluje takođe u zgradi Ministarstva kulture i informisanja ovde u Beogradu. Ovim Ovim predlogom zakona u stvari radimo samo tu promenu i verifikujemo da je njihovo sedište ovde u Beogradu. To je bilo jedino moguće rešenje zbog ovih tehničkih problema i nesporazuma sa Ministarstvom finansija koje je ovaj muzej imao.Kažem, to je jedan od muzeja u sistemu muzeja koji koji osnivamo u poslednje vreme u našoj državi, pre svega inicijativom predsednika države Republike Srbije, koji insistira na toj kulturi sećanja koja u prethodnom periodu, zahvaljujući politici sakrivanja zločina nad srpskim narodom na prostorima bivše Jugoslavije, pre svega u tzv. Nezavisnoj državi Hrvatskoj, prosto su potirali tu istinu tu istinu i sakrivali je ispod tepiha, i uz Memorijalni centar „Staro sajmište“ pokušavamo da oživimo i ponovo uspostavimo ovu važnu kulturu sećanja, da nam se ovakvi zločini više nikada ne bi desili. U tom sklopu svakako treba shvatiti i snimanje filma „Dara iz Jasenovca“ i filmove i serije koje će svakako uslediti na mnogobrojne teme stradanja našeg naroda na prostorima bivše Jugoslavije.Istorijska sećanja na ova stradanja imaju zaista značenje uzvišene tragedije, imajući u vidu tragično stradanje velikog broja ljudi, posebno žena, posebno dece i starijih ljudi, izražavajući najdublje poštovanje prema žrtvama i potrebu da se oda počast stradalima kao zalog za budućnost.Osnivanjem ova dva muzeja, Muzeja žrtava genocida i Memorijalnog centra „Staro sajmište“ sačuvaćemo, pre svega, uspomenu na žrtve u prošlosti. Svakako, oni su tu kao opomena da se stradanja nikako ne smeju ponoviti. Hvala vam. Hvala, gospođo Gojković.Reč ima ministarka, Marija Obradović. Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, danas ću predstavljati zakon o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa koji su pripremili Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Vlada Republike Srbije čiji je cilj uspostavljanje kvalifikovanog elektronskog pečata za državne i druge organe.Zakon je pripremljen u cilju povećanja efikasnosti javne uprave, što je bio jedan od prioriteta Vlade koji je Ana Brnabić, predsednica Vlade navela u svom ekspozeu u oktobru 2020. godine, kada je ova Vlada i formirana. Cilj ove Vlade, kao i prethodne je uspešna transformacija javne uprave u efikasan servis građana, što znači uvođenje ekonomične i transparentne javne uprave, čije je jedno do sredstava i razvoj elektronske uprave.Uz uspostavljanje mogućnosti da organi elektronski razmenjuju dokumenta međusobno, kao i u komunikaciji sa građanima, uz činjenicu da je već ranije uvedena obaveza da se elektronski razmenjuju podaci između organa uprave, dobiće svoj puni smisao uspostavljanjem kvalifikovanog elektronskog

koja proizilazi iz rada ovih organa, pribavljanje su saglasnost Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave tako da je u praksi bio poznat samo pečat u formi otiska. Ministarstvo i Vlada opredelili su se da ne ukidaju pečat u formi otiska, kao što je u pitanju poslovanje privrednih subjekata zbog toga što se u našoj međunarodnoj praksi u pojedinim vrstama poslova i dalje koristi pečat u formi otiska.Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa, o kojem ćemo danas raspravljati u Narodnoj skupštini pripremljen je radi daljeg razvoja i primene elektronskog poslovanja u državnim i drugim organima. Naime, ovim Predlogom zakona uredićemo namenu, sadržinu, izgled i upotrebu kvalifikovanog elektronskog pečata kada u vršenju poslova iz svog delokruga državni i drugi organi kao što su npr. Narodna skupština,

kao imaoci javnih ovlašćenja, kao što su javne agencije, javna preduzeća, privredna društva, ustanove, organizacije i pojedinci kada vrše pojedina javna ovlašćenja koja su im poverena zakonom, kada svi ovi organi i subjekti razmenjuju dokumentarni materijal koji je pripremljen ili nastaje u radu ovih organa elektronskim putem.Na ovaj način se vrši usaglašavanje i postojećeg Zakona o pečatu državnih i drugih organa sa do sada donetim zakonima kojima se uređuje funkcionisanje elektronske uprave, kao što su Zakon o elektronskoj upravi čiji je cilj da se olakša elektronska komunikacija građana, pravnih lica i nevladinih organizacija sa organom uprave, kao i između organa uprave i Zakon o elektronskom dokumentu, naravno o elektronskoj dokumentaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju koji uređuje usluge od poverenja u oblasti elektronskog potpisa, elektronskog pečata, elektronskog vremenskog žiga, elektronske dostave, autentifikacije veb sajtova i elektronskog čuvanja dokumenata.Takođe, Vlada je u martu 2020. godine donela Uredbu o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave kojom je predvidela elektronsku razmenu dokumentarnog materijala, overenog kvalifikovanim elektronskim pečatom, odnosnom kvalifikovanim elektronskim potpisom, preko servisne magistrale organa ili naloga elektronske pošto, tako da imajući u vidu sve navedeno, ovim predlogom zakona se omogućuje usaglašena primena svih navedenih propisa, a sve u cilju efikasnijeg razvoja E-uprave.Dosta suvoparno i administrativno zvuči sve ovo o čemu sam ja govorila, ali sve ovo u zakonu ovako zvuči. Ali, u suštini, značajno će nam biti olakšan život i sada ćemo kroz jedan klik i kroz komunikaciju putem eUprave sa državom i ostalim organima i institucijama, pa i unutar privrede, rešavati sve ono što smo gubili dane, čekajući pred šalterima, kroz nekoliko kancelarija i čekajući razne službenice da nas obaveste da nam zaista više ne fali nijedan papir, da se malo našalim na ovu temu. Da napravim paralelu između ovih teških, rogobatnih administrativnih izraza i svakodnevnog života.Tome u prilog govori, ovom usaglašavanju u prilog govori činjenica da se ovim predlogom zakona predviđa da će se postupak davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata sprovoditi na isti način za obe vrste pečata, dakle i elektronski i onaj klasičan dosadašnji sa otiskom.Predlogom ovog zakona je predviđeno i da će se postupak davanja saglasnosti na sadržinu i izgled pečata odvijati putem elektronske usluge na portalu eUprave, bez obzira na forumu pečata, odnosno i za kvalifikovani elektronski pečat i za pečat u formi otiska, čime će se u pogledu ovog postupka u potpunosti preći na elektronsku upravu, s tim što je primena koja se odnosi na pečat u formi otiska predviđena od januara 2022. godine, početkom naredne godine.Zbog potrebe da državni i drugi organi i imaoci javnih ovlašćenja obezbede tehničke uslove koji će omogućiti i podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na sadržinu i izgleda pečata u ovoj formi, elektronskim putem, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, radi realizacije ove nove nadležnosti, u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, obezbediće da se zahtev za pribavljanje saglasnosti na elektronski kvalifikovani pečat podnosi putem usluge elektronske uprave na portalu eUprave.Predlogom zakona nije menjan rok od tri dana od dana podnošenja urednog zahteva u kojem je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave davalo saglasnost na zahtev, na sadržinu i izgled pečata, kako i u formi otiska, tako isto to sada važi i za kvalifikovani elektronski pečat. Ministarstvo će i u narednom periodu nastojati da i ubuduće održi efikasnost, kada je u pitanju rok za davanje saglasnosti za sadržinu i izgled obe vrste pečata. ovim predlogom su izvršene i određene izmene koje se odnose i na brisanje nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova iz Zakona o pečatu državnih i drugih organa.Naime, organa.Naime, navedene izmene su izvršene s obzirom na to da registrovani preduzetnici mogu da obavljaju sve delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, odnosno da u ovom slučaju mogu da izrađuju pečate po narudžbini državnih i drugih organa, samo ukoliko su ministarstvo nadležno za poslove uprave, ili nadležni organ autonomne pokrajine dali saglasnost saglasnost na sadržinu i izgled pečata, kao i da je Zakonom o pečatu državnih i drugih organa propisana prekršajna odgovornost odgovornog lica i preduzetnika, ukoliko izrade pečat bez saglasnosti nadležnog organa, naravno, predviđena je krivična odgovornost u slučaju da se izvrši zloupotreba koja predstavlja krivično delo. To su ukratko najvažnija rešenja koja sadrži ovaj zakonski predlog.Naročito želim da istaknem da će navedeni zakon dati jednu novu dimenziju radu svih organa koji su obuhvaćeni Zakonom o pečatu državnih i drugih organa. Posebno imamo u vidu da se Zakon odnosi na preko 10.000 organa koji će sada imati mogućnost da upotrebljavaju i elektronski kvalifikovani pečat, kao što su ministarstva, organi uprave u sastavu ministarstava, posebne organizacije, službe Vlade, sudovi, tužilaštva, jedinice lokalne samouprave, dakle gradovi i opštine, javne agencije, škole, predškolske ustanove, bolnice, ustanove socijalne zaštite, organi autonomne pokrajine, javni beležnici, javni izvršitelji drugi.Naravno, ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pozivam sve organe na koje se zakon odnosi da u okviru svojih poslova koje obavljaju prepoznaju prednosti primene elektronskog kvalifikovanog pečata i elektronske komunikacije, da zatraže saglasnost ovog ministarstva i pribave elektronski pečat i gde god je moguće u vršenju svojih poslova postave sebi kao prioritet da papirne dokumente u komunikaciji sa drugim organima, odnosno građanima obavezno zamene elektronskim dokumentom.Na

predsedavajući, uvaženi poslanici, pred vama se nalazi Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju. Ovim zakonom uređuju se ugovorni i drugi obligacioni odnosi u oblasti javnog prevoza putnika i stvari u unutrašnjem železničkom saobraćaju.Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je još tokom 2019. godine pristupilo izradi i pokrenulo postupak za usvajanje nacrta zakona o izmenama i dopunama ovog zakona, koji je Vlada i usvojila 30. januara 2020. godine. Međutim, u skladu sa Zaključkom Vlade od 29. oktobra 2020. godine, ovaj predlog zakona je povučen iz skupštinske procedure zbog konstituisanja novog saziva Narodne skupštine. Nakon toga ponovo je pripremljen nacrt zakona, koji u odnosu na tekst koji je usvojen od strane Vlade 30. januara sadrži minimalne korekcije.Nacrt zakona pripremila je Radna grupa u čijem sastavu su bili predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Direkcije za železnice. zatraženo je i izjašnjenje i pružena mogućnost davanja predloga relevantnim preduzećima železničkog sektora. Navedenu mogućnost iskoristili su „Infrastruktura železnice Srbije“ a.d. i „Srbija kargo“ a.d, čiji su predlozi razmatrani i zatim uvršteni u tekst nacrta i uz obrazlaganje razloga su odbijeni.U skladu sa propisima, javna rasprava o Nacrtu zakona sprovedena je u skladu sa usvojenim Programom javne rasprave u periodu od 22. novembra do 12. decembra. Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u železničkom saobraćaju i Program javne rasprave bili su objavljeni na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i na portalu eUprava. U navedenom periodu javne rasprave preduzeće „Srbija voz“ a.d. dostavilo je svoje primedbe i sugestije na Nacrt zakona, koje su detaljno razmatrane i uz obrazloženje prihvaćene i uvrštene u tekst, delimično prihvaćene ili odbijene.Predlogom odbijene.Predlogom zakona sprovodi se dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, odnosno Uredbom 1371/2007 Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju, i to pre svega u oblasti prava putnika, zatim, usklađivanje terminologije korišćene u zakonu sa Zakonom o železnici iz 2018. godine i otklanjanje tehničkih i praktičnih nedostataka teksta zakona. Ovo usklađivanje se primarno odnosi na implementaciju terminologije korišćene u propisima Evropske unije, što je sačinjeno kroz član 4. Nacrta, kojim se menja član 5. osnovnog zakona. Između ostalog, ovo obuhvata definisanje termina jedinstvene karte, opštih uslova prevoza, organizatora putovanja, prodavca karata, putne propusnice, ugovornog prevoznika. Dalje, ovo usklađivanje se odnosi i nauslove i pravila u pogledu prava putnika i odgovornosti prevoznika u slučaju kašnjenja vozova, odnosno na uslove delimičnog ili potpunog povraćaja cene karte, na koju putnik ima pravo u slučaju kašnjenja voza.Najznačajnija izmena uvodi se članom 6. Predloga zakona, kojim se dodaju članovi od 14a do 14d, koji pored ostalog propisuju sve uslove i pravila. Naime, član 14b propisuje uslove i pravila koja se primenjuju kada u toku putovanja nastane situacija u kojoj je kašnjenje od 60 minuta u uputnu stanicu postalo izvesno.Naime, u tom slučaju putniku se nudi izbor između povraćaja pune cene karte, nastavka putovanja ili preusmeravanje pod sličnim uslovima, u što kraćem roku ili nastavka putovanja ili preusmeravanja drugog dana prema putnikovoj želji.Član 14v. propisuje uslove i pravilo u slučaju kada je voz stigao u uputnu stanicu, ali sa zakašnjenjem. U tom slučaju, putnik ima pravo na naknadu u iznosu od 25% od cene karte za kašnjenje između 60 i 119 minuta, dok na iznos od 50% cene karte ima u slučaju kašnjenja, dužeg od 120 minuta.Takođe u slučaju kašnjenja voza u dolasku ili u odlasku, koje je duže od 60 minuta, prevoznik je u obavezi da prema propisanim uslovima kada je god to moguće obezbedi obroke i osveženje za putnike hotelski ili drugi smeštaj kao i prevoz od voza do najbliže železničke stanice ili drugog alternativnog mesta polaska u slučaju da je voz blokiran uslovi i pravila propisani su članom 14g. U vezi sa pravima osoba sa invaliditetom koje koriste usluge železničkog prevoza članom 14d. propisano je odstupanje od odredbe, o finansijskom ograničenju, visine odštete iz članova 26. 26. i 30. Zakona, za slučaj potpunog ili delimičnog gubitka ili oštećenja opreme za kretanje ili druge posebne opreme, koju koriste ova lica.Dakle, bez obzira na visinu vrednosti oštećenog ili izgubljenog predmeta koje se ošteti ili nestane ili nestane krivicom prevoznika, lice koje je vlasnik biće obeštećeno u punom iznosu, čime se u izvesnoj meri unapređuje položaj ove kategorije naših građana.Članom 8. Predloga kojima se dodaje član 22a. Osnovnog zakona, precizira se da se na sva pitanja, zaključivanje i realizaciju Ugovora o prevozu putnika, koji ovim zakonom nisu uređena, shodno se primenjuje odredba dodatka A Konvencije o međunarodnim železničkim prevozima, čime se ostvaruje sveobuhvatno i potpuno usklađivanje sa odredbama Evropske unije.Članovi 14b. i 14v. zbog visokih finansijskih obaveza koje se potencijalno stavljaju pred prevoznika, primenjuju se odloženo dve godine od dana stupanja na snagu nacrta zakona.Takođe, stavovi 2. – 4. člana 14g. primenjuju se odloženo od narednog dana od dana pristupanja Srbije Evropskoj uniji ili danom početka pune primene transportne zajednice.Stav 1. koji stav 5. ovog člana koji se odnose na obavezu obaveštavanja putnika u slučaju kašnjenja voza i obavezu da prevoznik po zahtevu putnika na karti navede da je voz kasnio, primenjuje se po stupanju zakona na

drugo.Predlogom zakona sprovodi se otklanjanje pojedinih tehničkih i praktičnih nedostataka teksta osnovnog zakona, odnosno vrši se preciziranje pojedinih odredbi.Pored

članu 45. zakona se primera radi, radi izvršena izmena kojim je pored kolskog lista, dodat i tovarni list kao dokument kojim je moguća potvrda Ugovora o prevozu kola. Ovo je izvršeno radi usklađivanja Odredbe zakona sa postojećom praksom.Predlog praksom.Predlog zakona ima 21 član, kojim je predviđen izmena 15 članova i dodavanje sedam članova, a sam Zakon o ugovorima o prevozu i železničkom saobraćaju, ima 118 članova.Kada je u pitanju praksa država članica Evropske unije, kada je u pitanju sprovođenje Uredbe br. 13712007, potrebno je imati u vidu da je prevoz putnika na nivou Evropske unije i dalje uglavnom neprofitabilna delatnost.Funkcioniše po principu ugovora o obavezi javnog prevoza i dodele i nadoknade po osnovu istog, kao i da ga karakteriše nizak stepen razvijenosti i konkurencije i mali broj profitabilnih ruta.S obzirom na činjenicu da je finansijska i ekonomska moć nacionalnih železničkih prevoza i dalje niska, u većini evropskih država, postojala mogućnost odložene primedbe navedene uredbe čak do 2022. godine.Sa druge strane, kao primer zemlje u kojoj se primenjuju relevantne odredbe ove uredbe, koja je u određenoj meri uporediva sa Srbijom, jeste primer Slovenija.U

uglavnom iz razloga održavanje infrastrukture, ali se ono nije u značajnoj meri odnosilo na saobraćaj putničkih vozova, već skoro isključivo na teretne.Samo je 11 putničkih vozova otkazano u istom periodu, što predstavlja 0,009 ukupnog broja.Tokom 2018. godine, ukupno je podneto 1340 različitih zahteva, u vezi sa pravima putnika, od čega se njih samo 146 odnosilo na kašnjenje vozova i naknadu povodom istih.Može se reći da je u relativno visokoj meri evropska regulativa iz oblasti prava putnika doprinela visokom kvalitetu i pouzdanosti železničkih i transportnih usluga u ovoj državi.Jedan od razloga ovome je što se odredbe o odšteti putnika u slučaju kašnjenja voza, koje su odloženom primenom propisa ovim predlogom zakona, treba da imaju motivišući efekat za železničkog prevoznika, da posluje efikasno i podigne nivo kvaliteta i pouzdanosti železničkog i putničkog saobraćaja.S obzirom na finansijski efekat ove odredbe, koje mogu imati na nacionalnog prevoznika Srbija voz a.d, kao i činjenicu da se trenutno realizuje veliki broj infrastrukturnih radova na mreži pruga, koje trenutno imaju negativan efekat na redovnost i pouzdanost železničkog prevoza, navedene odredbe primenjuju se odloženo, odnosno do završetka određenog broja projekata rekonstrukcije i modernizacije železničkih pruga, kao i postizanje pune finansijske stabilizacije Srbija voz a.d.Ne treba zanemariti ni činjenicu da ovim predlogom zakona, da se direktno utiče na unapređenje položaja sa invaliditetom, odnosno olakšavanje njihovog pristupa železničkim uslugama, koje će donošenjem ovog predloga zakona, i predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o železnici, biti dodatno unapređen. unapređen. Hvala vam. Vukojičić** Samo jedna ispravka, ja sam zamenica predsednika Odbora. Odbor za rad, socijalna pitanja, društvena uključenost i smanjenje siromaštva, na svojoj sednici koju je juče održao, razmatrao je predlog izmene i dopune Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti.Odbor je jednoglasno usvojio predlog zakona o izmenama i dopunama ovog zakona, zato što je pitanje zapošljavanja i pitanje kontinuiranog rasta zapošljavanja od suštinskog značaja za građane Republike Srbije.Ono što je takođe na Odboru istaknuto, to je da ovaj predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona, pre svega usaglašen sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije, u kome se predviđa da najznačajniji akt koje je ministarstvo, a ovde je u pitanju Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, predlaže Vladi, a Vlada ga usvaja, jeste upravo strategija zapošljavanja. Vremenski rok koji je ranije bio 10 godina, upravo u skladu sa zakonom o planskom sistemu, je promenjen taj vremenski rok može da bude najmanje od 5 do 7 godina, a strategija zapošljavanja doneta je i Vlada je usvojila za period 2021. – 2026. godine.Takođe, moram da istaknem da je Ministarstvo uradilo, je usvojila Akcioni plan za sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja kako bi se broj nezaposlenih lica sveo na najmanju moguću meru. Pitanja zdravlja, pitanja rada dostojanstvenog jesu jedno od pitanja koji su gotovo jedni od najvažnijih pitanja za građane Republike Srbije.Predsednik Republike Srbije i Vlada Republike Srbije u ovom slučaju resorno ministarstvo kontinuirano rade upravo u tom pravcu.Moram da istaknem da je prošle godine bez obzira na pandemiju Kovida – 19 u avgustu mesecu 2020. godine, zabeležen istorijski pad nezaposlenosti koji je iznosio 7,3% do kraja godine procenat nezaposlenosti je i dalje jednocifren.Ono što, takođe moram da istaknem, a što je od velikog značaja i što smo na Odboru konstatovali, to je da je merama aktivne politike zapošljavanja, odnosno Akcionim planom za sprovođenje tih mera, da su obuhvaćeni oni najugroženiji i najranjiviji koji na teži način ili uz više poteškoća dolaze do posla, a to su mladi do 30 godina, to su Romi, to su korisnici novčane socijalne pomoći, to su osobe sa invaliditetom, to su nekvalifikovana radna snaga, kao i žrtve porodičnog nasilja.Ono što je veoma značajno ovim zakonom to je da lokalne samouprave moraju da usklade svoja planska dokumenta koja se odnose na zapošljavanje i takođe moraju svojim planom i programom da predvide tačno kolika su finansijska sredstva potrebna za sprovođenje jedne mere aktivne politike zapošljavanja, kako bi se obratili Ministarstvu rada i Ministarstvo rada imalo realan i stvaran pregled u finansijsko stanje lokalnih samouprava i dodelilo sredstva za finansiranje.Borba za svako radno mesto, borba za zapošljavanje jeste ono što je jedan od prioriteta Vlade, jer to je šesti cilj programa koje je proklamovao naš predsednik Aleksandar Vučić, a to je ekonomski napredak

Zahvaljujem, gospođo Jevđić.Uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, uvaženi narodni poslanici i poštovani građani Republike Srbije, Odbor za kulturu i informisanje je razmatrao izmenu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnivanju muzeja žrtava genocida. Ono što bih ja, pre svega, želela da istaknem to je da donošenje ovih izmena i dopuna, rešiće se, pre svega, problem usaglašavanja sa odredbama Zakona o kulturi i na taj način će ova ustanova, se praktično izjednačiti sa drugim ustanovama zaštite kulturnog nasleđa i utvrdiće se specifičnosti ovog muzeja koji zahtevaju ipak posebnu regulaciju.Kao što je sama ministarka rekla, Zakon o osnivanju muzeja žrtava genocida je na snazi od 1992. godine i predstavlja jedan od retkih propisa u oblasti kulture kojim se posebno reguliše osnivanje i delatnost jedne ustanove kulture, odnosno muzeja.Donošenjem Zakona o muzejskoj delatnosti svedoci smo izuzetne posvećenosti Vlada i Ministarstva kulture i informisanja koja prepoznaju značaj očuvanja kulturnog nasleđa kao jednog od najvažnijeg prioriteta kulturne politike Republike Srbije.Uporedno sa uspostavljanjem efikasnijih procedura i poboljšanjem pravne regulative mnogo je važnija činjenica da Vlada i predsednik Republike Srbije posvećuje velike napore na sećanje svih žrtava u 20. veku, donošenjem, pre svega, kao što smo maločas i čuli i podsetili se Zakona o Memorijalnom centru „Staro sajmište“ koji je donet u februaru 2020. godine, ulaganjem u filmsku industriju koja neguje sećanje na žrtve genocida, zatim otvaranje izložbe pod nazivom 22. aprili - Dan sećanja na žrtve Holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svetskom ratu, koji se u Srbiji obeležava uz pomen na 22. april 1945. godine, kada je došlo do proboja dela zatočenika sistema logora smrti Jasenovac. To je upravo pokazatelj ove politike koju propagira i Ministarstvo za kulturu i informisanje, ali i predsednik Aleksandar Vučić.Dozvolite mi da ovom prilikom i citiram predsednika Republike koji je na otvaranju ove izložbe koju sam maločas spomenula, istakao - Obnovljenom kulturom sećanja, radimo dobre stvari za naš narod i pokazujemo odgovornost i ozbiljnost, pre svega, pristupanja problemima regiona.To jeste i suština rada ove Vlade i Narodne skupštine, posvećenost i temeljnost u rešavanju suštinskih pitanja, ne samo oblasti kulture i umetnosti čiji zadatak jeste, između ostalog, da se bavi čovekom u prošlom, budućem i sadašnjem vremenu, već i u drugim oblastima koje su od značaja za prosperitet i napredak društva u celini.Kultura celini.Kultura je ono što ostaje kada se sve drugo zaboravi. Mi to nećemo dozvoliti i zato ćemo ostati čvrsto na putu očuvanja kulturnog nasleđa i sprovođenju strateških ciljeva kulturne politike Republike Srbije, Vlade Republike Srbije, naravno uz podršku, pre svega, inicijativu predsednika Aleksandra Vučića.U danu za glasanje pozivam moje kolege da ovaj zakon i podrže.Zahvaljujem.

Hvala. Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, svi predlozi koji su danas pred nama razmatrani su na Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo gde smo ocenili da jesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Iz brojnih predloga koji dolaze pred poslanike od strane Vlade, odnosno od strane resornih ministarstava možemo da vidimo da se zaista ubrzano radi na rešavanju mnogih pitanja u svim oblastima u našoj zemlji i da naša država nastavlja, sa jedne strane da se jako dobro bori sa korona virusom koji nas je zadesio, ali, sa druge strane i da nastavlja sa nezaustavljivim razvojem i izgradnjom infrastrukture jačanjem ekonomije i privrede.Podsetiću privrede.Podsetiću vas. Pre nekoliko dana počela je isplata privih 30 evra za oko 150.000 korisnika novčane socijalne pomoći i za oko 10.000 lica lišenih slobode. Danas je u ovom trenutku taj broj svakako veći. Takođe, penzioneri su dobili prve uplate.Upravo na ovaj način građani mogu da vide da je naša država jaka, da je naša država finansijski stabilna, da imamo jedan finansijski stabilan sistem i da imamo kapacitete da brinemo, kako o građanima, tako i o privredi.U drugoj polovini maja

evra.Kako danas na dnevnom redu imamo i predlog koji se tiče železničkog saobraćaja, želim da kao neko ko dolazi iz Niša ukažem na veliki značaj najavljene brze pruge Beograd – Niš, o čemu je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio krajem prošlog meseca, kada je upravo u Briselu dogovorio podršku EU, kako za deonicu Beograd – Niš, tako i za deonicu od Niša do Severne Makedonije.Dakle, na novim infrastrukturnim projektima, radi se na stvaranju boljeg ekonomskog i političkog položaja Srbije. Gradovi, opštine u Srbiji se povezuju. Srbija se povezuje i u regionu. Dakle, imamo i povezivanje regionalnog karaktera, što je takođe za Srbiju jako važno.Ono što sam na kraju želela želela da kažem jeste da samo podsetim na činjenicu kada je ministarka danas govorila o merama aktivnog zapošljavanja, da samo podsetim na činjenicu da je 2012. godine, stopa nezaposlenosti bila 26%, a sada je oko 7,3% i to je činjenica koja govori sve o tome koliko smo mi radili i koliko smo se trudili da našim građanima obezbedimo i nova radna mesta, ali naravno i bolji životni standard.Shodno svemu što sam navela iskoristiću priliku da pozovem koleginice i kolege da u danu za glasanje podržimo važe predloge.Hvala.

utvrđivanje Predloga zakona o tehničkim zahtevima za proizvode o ocenjivanju usaglašenosti planirano je trećom revizijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, tzv. NPAA-om, kao i Planom rada Vlade za ovu 2021. godinu.Ova oblast je do sada, kao što smo to čuli, bila uređena Zakonom o tehničkim zahtevima za proizvode, ocenjivanje usaglašenosti, ali ovaj zakon je bio delimično usaglašen sa evropskom regulativom.Nakon perioda primene ovog zakona, kao što je to iznela uvažena ministarka u svom uvodnom izlaganju, praksa je pokazala da u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz oblasti tehničkog zakonodavstva neophodno je propisati potpuno nova zakonska rešenja. Ovo naročito, imajući u vidu potrebu daljeg usaglašavanja tehničkog zakonodavstva u Republici Srbiji kako sa regulativom, tako i sa praksom koja se primenjuje u zemljama EU.Kroz tekst EU.Kroz tekst Predloga zakona definiše se usklađivanje sa najboljom praksomEU i savremeni standardima u oblasti tehnike, poboljšanje uslova za poslovanje i razvoj privrede, kao i, kao što smo čuli, smanjivanje nelojalne konkurencije i uklanjanje neopravdanih prepreka trgovine.Predlogom zakona se omogućava unapređivanje zaštite javnih interesa, kao što je zaštita zdravlja, bezbednost potrošača i drugih korisnika, zaštita imovine, zaštita životne sredine i zaštita na radu.Analiza primene važećeg zakonodavstva, dakle ovog dosadašnjeg, je identifikovala određene probleme u praksi, kao što su, na primer, neusaglašenost određenog broja proizvoda koji se isporučuju na tržište, neadekvatnost dela važećih tehničkih propisa i slično i, kao što sam spomenula, procenjeno je da će se značajan

oblasti.Propisi EU su doneli važne novine u tehničkom zakonodavstvu. Predloženim rešenjima se propisuju, između ostalog, načela, to jest principi propisivanja postupaka ocenjivanja usaglašenosti u harmonizovanoj oblasti kojom se preuzima relevantno zakonodavstvo želi se postići potpuna integracija privrede u jedinstveno tržište EU koje, kao što znamo, danas čini tržište 27 zemalja članica EU. Biti deo ovog jedinstvenog tržišta zapravo znači otvoren pristup tržištu sa 500 miliona potrošača i punu integraciju u međunarodne proizvodne tokove.U preostalom vremenu izvestioca Odbora za evropske integracije ću se osvrnuti na drugi predlog zakona koji se takođe tiče usaglašenosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ugovorima o prevozu železničkom saobraćaju. Ove izmene i dopune su takođe planirane trećom revizijom Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina EU, tzv. NPAA-om, ovim aktuelnim, i predviđen je, planom NPAA, za ovaj period od 2018. do 2021. godine, dakle, među onim zakonima koji je neophodno izmeniti.Ovim Predlogom zakona se takođe sprovodi dalji postupak usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, o pravima i obavezama putnika u železničkom saobraćaju, kao što smo to čuli od uvažene ministarke i to pre svega u oblasti prava putnika. Ovo usklađivanje se, pre svega, odnosi na uslove i pravila u pogledu povraćaja i naknade cene karte u slučaju kašnjenja voza, kao i pravo osoba sa invaliditetom, odnosno osoba sa smanjenom pokretljivošću koje koriste uslugu železničkog saobraćaja.Neophodna promena je potrebna, pre svega, zaista radi podizanja nivoa kvaliteta usluga prevoza za putnika železnicom, što i jeste osnovni cilj uredbe koja je spomenuta, Uredbe 1371. iz 2007. godine, ali i radi ovde daljeg potpunog integrisanja domaćeg tržišta železničkih usluga u tržište EU kroz usaglašavanje kako regulatornog okvira, što na kraju treba da rezultuje zaista ono što je cilj i suština, unapređenjem prava putnika, naročito u pogledu povraćaja naknade cene karte u slučaju kašnjenja voza i, kao što sam i spomenula, u slučaju osoba sa invaliditetom ili osoba sa smanjenom pokretljivošću.Ovim odredbama se dodatno garantuje jednak pristup uslugama železničkog prevoza. Stoga i Odbor za evropske integracije smatra da su ovi predlozi usaglašeni sa pravnim tekovinama EU i daju pozitivno mišljenje na iste.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Ispred Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu narodni poslanik Dejan Kesar.Izvolite. **Dejan Kesar** Poštovana predsedavajuća, dame i gospodo narodni poslanici, cenjeni ministri sa saradnicima, poštovani građani Srbije, Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je na svojoj sednici razmotrio Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu državnih i drugih organa i predložio plenumu Narodne skupštine da isti predlog zakona u celosti prihvati.Vlada Republike Srbije i nadležno resorno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu predlogom teksta zakona ima za cilj utvrđivanje elektronskog kvalifikovanog pečata kako za državne, tako i za druge organe.Predloženi zakon će svakako urediti namenu, sadržinu, izgled i upotrebu elektronski kvalifikovanog pečata kada u vršenju poslova iz delokruga svoje nadležnosti s jedne strane državni organi, kao što su predsednik Republike Srbije, Narodna skupština, Vlada Republike Srbije i sa druge strane imaoci javnih ovlašćenja, kao što su agencije, javna preduzeća i druge ustanove, razmenjuju dokumentarni materijal.Svakako, predloženim zakonom se u punom kapacitetu stvaraju pravni okviri za uspostavljanje elektronskog poslovanja, imajući u vidu da je elektronska uprava svakako jedan od glavnih pokretača unapređenja kvaliteta i efikasnosti javne uprave.Svakako, 2012. godine mi smo kao država uradili mnogo na polju digitalizacije kako javne uprave i drugih segmenata života, što je u mnogome olakšalo kako poslovne, tako i životne procese i doprinelo skraćivanju vremena zarad postizanja boljih rezultata javne uprave i privrede.Dokaz dobre prakse jeste unapređenje portala eUprave koji je doprineo da građani više ne moraju da čekaju u redovima i smanjenju nepotrebnih gužva u nadležnim državnim institucijama kada građani podnose zahtev za ostvarivanje jednih od zakonom propisanih prava.Tako prava.Tako danas građani mogu da podnesu zahtev preko portala eUprave za zamenu lične karte, izdavanje vozačke dozvole, izdavanje zdravstvene knjižice.Digitalizacijom smo uspeli da smanjimo negativne efekte pandemije koronavirusa, jer su građani u prethodnih godinu i po dana mogli tokom 24 sata da podnose zahteve kako za testiranje, tako i za postupak imunizacije, odnosno vakcinacije i upravo na ovaj način smo jasno pokazali da kada se država nalazi u najizazovnijim trenucima, interese građana stavljamo svakako na prvo mesto.Predlogom zakona obezbeđujemo da zaposleni u administraciji mogu na brži i efikasniji način da obavljaju svoje poslove, a da građani u potpunosti budu ravnopravni prilikom ostvarivanja svojih prava.Predlogom zakona se predviđaju dve forme pečata i to prva u formi otiska na papirnim dokumentima i druga forma u elektronskom obliku, koja će biti sastavni deo elektronskog dokumenta.Svakako,

bi građani mogli da razumeju značaj ovog Predloga zakona jeste što će veliki broj državnih organa koristiti elektronski pečat, čime će se ubrzati komunikacija između građana i javne uprave.Takođe, predlagač je imao za cilj da se zaštite interesi nacionalnih manjina, pa je predviđeno da će elektronski pečat biti ispisan na jeziku nacionalne manjine.Želeo nacionalne manjine.Želeo bih, takođe, da napomenem da su u zakonu jasno definisane prekršajne i krivične sankcije ukoliko odgovorno lice izradi pečat bez saglasnosti nadležnog državnog organa ili taj pečat iskoristi u određenim radnjama koje se mogu u skladu sa krivičnim zakonom definisati jeste da ćemo efekte primene ovog zakona sigurno videti u narednih godinu dana, čime pokazujemo da su nam jednako bitni svi segmenti društva i života, pogotovo sada, kada u toku pandemije koronavirusa vidimo svetlo na kraju tunela, koje se zove imunizacija.Ovim i sličnim zakonima želimo da stvorimo uslove za brže, lakše i jednostavnije ostvarivanje prava građana, a da privredi pomognemo da u narednim godinama ostvari svoj puni potencijal i da bude motor razvoja cele Srbije. zato bih pozvao sve moje kolege da u danu za glasanje podrže Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pečatu

Dame i gospodo narodni poslanici, kada je u pitanju Zakon o tehničkim zahtevima za proizvod i ocenjivanje usaglašenosti, trenutno važeći zakon je u mnogo čemu prevaziđen i to je, pre svega, jedan od osnovnih razloga zašto ovo danas imamo na dnevnom redu.Uočene su i manjkavosti samog zakona u njegovoj primeni, pa te manjkavosti su svakako iziskivale da budu otklonjene u predlogu novog zakona.Tačno zakona.Tačno je što su rekle moje kolege narodni poslanici da je strateško opredeljenje Republike Srbije punopravno članstvo u EU, ali da budemo jasni, Republika Srbija donosi zakone pre svega radi sebe i naših građana.Donošenjem ovog zakona i usaglašavanjem tih standarda, pre svega, rešavamo pitanja koja unapređuju zaštitu javnih interesa kao što su: zaštita zdravlja, bezbednost potrošača, zaštita imovine, zaštita od nelojalne konkurencije i to je ono zbog čega ovaj zakon treba doneti. To je primarni razlog.Drugi razlog takođe jeste jako važan, a to je da povećavamo konkurentnost naše domaće privrede na tržištu EU i, naravno, treći razlog jeste punopravno članstvo u EU.Zakon u svakom slučaju, usaglašen sa propisima i direktivama EU, ali ponavljam, pre svega da bismo zaštitili naše građane, zaštitili naše tržište, zaštitili naš javni interes i omogućili da naša privreda bude konkurentnija kako na tržištu EU, tako i u drugim delovima sveta.Iz tih razloga se rukovodio odbor kada je predložio Narodnoj skupštini da Predlog zakona prihvati u načelu. Zahvaljujem.Pre nego što nastavimo sa daljim radim, jedno obaveštenje o današnjem radu.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Da li predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Za reč se javio narodni poslanik Muamer Zukorlić. Poštovana predsedavajuća, poštovani predstavnici Vlade, ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je 11. maj. Prema važećem zakonu Republike Srbije, to je Dan bošnjačke nacionalne zastave, odnosno Dan zastave Bošnjaka u Republici Srbiji.Svim Bošnjacima koji žive u ovoj zemlji i dijaspori čestitam ovaj dan sa željom da ga provedu u punom raspoloženju, zdravlju i dobru.Ovo je prilika da podsetimo da su pripadnici bošnjačkog naroda u Republici Srbiji da budu puni integrativni faktor ove zemlje, da žive u njoj kao ravnopravni građani ove zemlje koju će doživljavati domovinom, izvršavati svoje obaveze prema ovoj zemlji, a isto tako, uživati u svim pravima koja im garantuju Ustav i zakoni.Bošnjačka nacionalna zajednica je prošla mukotrpan put, pogotovo u prošlom stoleću zbog brojnih istorijskih i drugih tereta, ali evo, uprkos tom dugom mukotrpnom putu, evo nas danas ovde gde bošnjačka zajednica, evo, i u ovom domu, Narodnoj skupštini Republike Srbije, ima svojih devet narodnih poslanika, što potvrđuje značajan napredak u pogledu političkog statusa i u pogledu mogućnosti da Bošnjaci u ovoj zemlji izraze svoj politički stav i svoju političku političku volju.Jako puno toga se učinilo, smo učinili u dijalogu sa predstavnicima vlasti. Nastavljamo sa tim dijalogom, kako bi bošnjačka zajednica, kao i sve druge manjinske zajednice, ali kao i svi građani, zapravo, imali taj pozitivni osećaj pripadnosti zemlji, naciji, zapravo i narodu, kako bi u punom kapacitetu bili konstruktivan faktor u ovoj zemlji.Naravno, svesni smo i mi da jedan značajan deo pitanja i problema se rešava od strane države, ali isto tako, druga polovina tih pitanja i problema će se rešavati u duhu našeg kvaliteta.Učinili smo puno, može još mnogo više, ali dokle god i bošnjački politički faktori ne budu imali svesti i snage da budu na istoj strani, da po najznačajnijim pitanjima budu zajedno, kasnićemo u rešavanju brojnih problema. Mi poslanici Stranke pravde i pomirenja, baš onako kako to poručuje ime naše stranke, i kako zapravo poručuje i sadrži program naše stranke i naš celokupni diskurs, zalagaćemo se i za unutarbošnjačko jedinstvo, unutarbošnjački dijalog i pomirenje, ali isto tako i za pomirenje, poverenje, dijalog i međusobnu saradnju svih naroda i nacionalnih zajednica u ovoj zemlji.Kao pripadnik ljudskog roda, pre svega, koji ne želi da se odrekne elementarne ljudskosti i osećaja humanosti, a uvek to jeste izazov, pogotovo za nas koji se bavimo politikom, jer politički interesi, partijski interesi i drugi interesi nas veoma često vuku od elementarnih ljudskih vrednosti i nimalo nije teško zaboraviti ih, ali kao pripadnik ljudskog roda koji želi ostati dosledan elementarnim vrednostima humanosti, ne mogu biti slep, a ni imun pored onog što se ovih dana dešava u svetom gradu Jerusalimu.Nasilje koje je eskaliralo nad ljudima zato što pripadaju drugoj veri, drugoj naciji, posebno nasilje koje ne preza ni od skrnavljenja svetih prostora i same džamije ne mogu nas ostaviti mirnim i ne možemo okrenuti glavu i reći – ne tiče nas se.Naravno da mi male zajednice imamo dovoljno svojih pitanja i problema i da bi nam bilo najlakše da kažemo to što se dešava na nekoliko hiljada kilometara me se ne tiče. Ne može me se ne ticati nasilje i zločin bilo koje vrste. Odnos prema nasilju i zločinu nije pitanje odnosa prema tima tamo ili onima onamo. To je odnos prema sebi u punoj dubini ljudskosti, posebno kada imamo u obzir da se nalazimo u poslednjim dana svetog muslimanskog meseca Ramazana, Ramazana posta i strpljivosti. Ali, eto, nažalost imamo prilike gledati kako ljudi padaju mrtvi, kako plamen tog nasilja ne štedi ni džamije, ni hramove, ni druge delove tog svetog mesa.Jerusalim na starom hebrejskom „jerošlim“ znači grad mira. Na arapskom jeziku ime ovog grada je „elkuds“ što znači sveti. Vidite koju dubinu i lepotu imaju značenja ovih reči i na hebrejskom i na arapskom jeziku. Grad mira ili sveti grad ili sveti grad mira, a stvarno i istorijski, to je sveti grad i sveto mesto muslimana, hrišćana i Jevreja.Nažalost, svedoci smo da je u ovom trenutku pod raznim političkim i drugim motivima ta svetost prognana. Ona je gurnuta po stranu. Sveta mesta ne smeju biti predmet vojske i politike. Sveta mesta treba da ostanu sveta i zato kada jedan grad takvog istorijskog i duhovnog značaja postane predmet teritorije za koju se bore određeni faktori ili određeni narodi, onda se gubi svaki osećaj svetosti.Zato moram kazati da me srce boli, kao čoveka i na koncu kao muslimana, što sam u prilici da ovo gledam i što ljudska civilizacija u 21. veku, kada su nam puna usta pojmova ljudskoga prava i ljudskih prava, nema snage da za ovo veliko goruće istorijsko pitanje pronađe rešenje. To ne znači da rešenje ne postoji.

kao tri velike svetske monoteističke religije, da ovom gradu damo mesto koje mu pripada, da bude sveti grad mira, sve tri religije,

onda će to biti rana na kojoj će da curi ne samo ona svakodnevna krv ljudske civilizacije i nasilja koju gledamo i na drugim destinacijama, već je zapravo to biti svedokom i potvrdom kraha, humanosti, ljudskosti, ali i duha ljudske civilizacije, ali i kulture, ali pre svega i ove tri svetske religije monoteizma.Dakle, to pitanje, nažalost, jeste lokalno pitanje, političko pitanje, pitanje moći, uticaja i teritorije, ali svetost ovoga grada bi trebala da okupi snagu i energiju, a pre svega svest da ovaj grad bude nešto drugo. Ovaj grad zaslužuje i on je jedina tačka čiju svetost priznaju sve tri monoteističke religije. Zato Jerusalim zaslužuje da bude prestonica sveta, kulturna i duhovna prestonica sveta, da se izdigne iznad partikularnih, interesnih, teritorijalnih, političkih, vojnih i drugih interesa i projekcija.Možda će neko kazati šta mi iz jedne male muslimanske zajednice ovde, iz ne tako velike države kakva je Srbija ovde na Balkanu, ima da poručujemo svim da poručujemo svim tim svetskim silama, kao i onim silama, lokalnim i regionalnim koje se bave ovim pitanjem. Da ima da poručujemo, ne poručujemo zbog njih, poručujemo zbog sebe pokažemo kojoj svesti mi pripadamo i kojoj orijentaciji mi pripadamo i kakve vrednosti mi baštinimo. Da li će oni koji to treba da čuju čuti ili ne, to je drugo pitanje, ali mi kao političari ne bi smeli da potpuno lišimo vrednosti savesti, vrednosti osećaja, vrednosti duhovnih pripadnosti, etičkih pripadnosti, drugim rečima ljudskosti.Ono što danas jeste jedan od velikih nedostataka u politici jeste zapravo ta dominacija pragmatičnog interesa i bezdušnost političara koji postajemo taoci pragmatičkih, političkih interesnih projekcija. Zato je potrebno da je što više onih koji će nekada progovoriti i principijelno, a da to nije u duhu važećeg talasa, a da to nije u duhu našeg dnevnog političkog, partijskog ili vladajućeg, opšte vladajućeg ili nametnutoga interesa. Dok je god takvih glasova, i naša zajednica i naše društvo i ova nacija i ova država imaju budućnost.Ono što me često dojmi ovde u ovoj zemlji je zapravo spremnost da se istakne princip, pa makar i na svoju štetu, pa makar i ne bilo to ne bilo to isticanje principa, ono što ide u skladu sa onim što se od mene očekuje da govorim, jer pripadati nekakvim službenim istinama ne znači pripadati istinama. Može se pripadati službenim interesima ili stajati uz njih, a istine su istine i one su važeće i validne samo ukoliko se baziraju na jasnim i zdravim argumentima.Nakon argumentima.Nakon ove duže digresije koju je zaista stanje u kome se nalazimo, evo, i lokalno i ovom svečanom prigodom, ali i globalnom, ovom gorkom činjenicom i istinom, ostatak vremena ću posvetiti zakonima koju su pred nama danas, istina, koji su veoma brojni i koji zahtevaju jako puno vremena. Međutim, ono što olakšava samu diskusiju o ovim zakonima jeste da je značajan deo ovih

o zapošljavanju. Držim da spada u one zakone koji su od strateške važnosti, bez obzira što imamo i Zakon o radu i što su tu uglavnom, većina, da kažem, važnih pitanja rešena ranije i da smo sada u prilici da usavršavamo i dorađujemo određena rešenja.Ono što me posebno dojmi, a što sam video u obrazloženju i što smo mogli čuti čuti u obrazloženjima jeste da je dodatno stavljen akcenat na humani aspekt ovog zakona. To je ono što mi suštinski daje inspiraciju da značajnije nešto kažem o ovom zakonu i svakako da mu damo podršku koja mu je potrebna, jer kada se stavi fokus, fokus, zapošljavanje je jedan humani proces koji ima svoju dimenziju, razvojnu dimenziju. Od Strategije zapošljavanje zavisi i kvalitet celokupnog razvoja društva i države i država koja uspe da na kvalitetan način postavi politiku zapošljavanja zajedno sa Strategijom i svim programima, to je jedan od najboljih znakova stabilnosti društva i stabilnosti države.Međutim, pored te razvojne dimenzije koja jeste od posebne važnosti, kolektivne važnosti za jednu državu i jedno društvo, ali ono za šta nekada pojedini zakoni ili pojedini zakonodavci nemaju uvek sluha, a to je upravo senzibilnost prema onim najosetljivijim kategorijama u pogledu same politike zapošljavanja. Dakle, stavljanje fokusa na osobe sa invaliditetom, njihova dodatna zaštita je nešto što je od posebnog značaja i što zapravo govori ne samo da proceduralno usavršavamo ovaj zakon, već kao kao društvo, kroz svoje predstavnike u vlasti, u ovom slučaju predstavnike u Vladi, koji su predlagači, a potom i preko nas narodnih poslanika, koji treba da damo podršku ovim zakonima, zapravo pokazujemo da imamo taj potrebni senzibilitet kroz koji potvrđujemo odnos prema slabijima.Više puta sam to isticao i ponoviću. Dakle, svako društvo pokazuje svoju ljudskog isključivo i najpre na pitanju odnosa prema slabima. Kada ste zdravi teško je imati osećaj za bolesnog. Kada ste bogati, nije lako imati osećaj za siromašnog. siromašnog. Kada ste siti, isto tako nije lako biti senzibilan prema onome ko je gladan. Zajednica i društvo koji pokažu taj kvalitet, onda potvrđuju da je da je njihova ljudskog u vertikali, i to je nešto što je od posebne važnosti i što treba podržati.Isto tako, subvencije, dodatno stavljanje važnosti na pitanje subvencija za zapošljavanje takođe je od izuzetne važnosti i potrebno ga je dalje podržati, odnosno usavršavati. Zapravo, evo, imamo razne parametre razvoja kojima merimo naše napredovanje, ali uvek nekako pitanje pada nezaposlenosti je nešto što nas najčešće obraduje.Kada govorite o BDP-u i ostalim stvarima, one nam izgledaju nekako apstraktne, ali kada kažete da smo smanjili nezaposlenost ili da imamo trend smanjenja u određenim brojkama i procentima onda građanin to lakše oseti, jer to je ono što ga se to je ono što ga se neposredno tiče.Kada je u pitanju Zakon o pečatu, isto tako nema nikakve sumnje da je reč o osavremenjenju ili modernizaciji postojećeg načina, odnosno načina overe, što je izazov i vremena i prostori i okolnosti u kojima sada delujemo. Jako je dobro da smo zapravo

administrativne, poslovne i svake druge korespodencije.Dakle, u tom pogledu podrška i ovom zakonu, kao i drugim zakonima koji zapravo predstavljaju odgovor na izazove koje imamo od strane ne samo evropskog okruženja koje ima prema nama određene zahteve, već zapravo i od strane stvarnog života koji se iz dana u dan menja zbog izazova komunikacijskih i svih drugih, pogotovo u smislu digitalizacije.Želim ovom prilikom, time i da završim, da pohvalim juče održano javno slušanje koje smo imali na temu digitalizacije, posebno na temu bezbednosti u digitalnom, odnosno informatičkom društvu u „Data centru“ u Kragujevcu. Juče sam to čestitao. Prvi put vidim „Data centar“ i to je nešto nešto impozantno. Čestitam još jednom Vladi, kao i Narodnoj skupštini, kao i celoj državi na jednom takvom zdanju koje zaista predstavlja ponos za sve buduće projekcije, promišljanja i vizije u pogledu tog razvoja, kao što se zahvaljujem i pododboru koji je bio nosilac ove organizacije. Nastavljamo tim putem. Želim vam svako dobro.